Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti zakon? Da. Riječ ima kolega Kovačević u ime Kluba zastupnika HSP-a predlagatelja zakona. Izvolite kolega Kovačević. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. U ovome trenutku ima nešto registrirano oko 108 političkih stranaka. I vjerojatno niti većina vas ovdje, a pretežiti broj hrvatskih građana ne zna za mnoge te stranke niti za čelnike tih stranaka. Recimo znate li da postoji Demokratska knjeginečka stranka? Znate li da postoji Demokratsko-prigorsko-zagrebačka stranke? Znate li da postoji Demokratska socijalna unija snaga naroda? Domovinska građanska stranka? Znate li da postoji stranka Krug 21? Pa da postoji stranka Rabski pučki sabor? Turopoljska demokratska stranka? E sad kad znate onda mi odgovorite znate li tko su čelnici tih stranaka? Ne znate kao što ne zna ni većina hrvatskoga naroda. I zbog toga se događa u izborima cirkus i zbog toga se događa da imamo nesređenu političku scenu u Hrvatskoj. Naime, prema sadašnjim zakonskim rješenjima hrvatskih stranaka je iz dana u dan sve više. Svjedoci smo da samo je u zadnja dva tjedna su osnovane 3 nove stranke. Prema tome u ovome trenutku djeluju nešto oko 108 političkih stranaka u Hrvatskoj. Sve te političke stranke znači registrirane u u Registru političkih stranaka kojeg vodi Središnji državni ured za upravu. I one kao tako registrirane političke stranke imaju svojstvo pravne osobe. Znači imaj pravo na političko djelovanje. Pravo na zastupljenost u medijima. Pravo na ravnopravno sudjelovanje na izborima i druga prava definirana zakonom. Ako bi uzeli da bi na svakoj izbornoj jedinici, znači na svakom glasačkom listiću recimo za parlamentarne izbore sudjelovale sve tu ove tu 108 tih stranaka plus neovisne liste pa onda zamislite koliki bi mogli izgledati glasački listići na izbornim jedinicama, odnosno na biračkim mjestima. Hoćemo li mi kao i druge države uvesti reda na političku scenu ili će za jednu stranku biti dovoljno par osoba, fikus, zastavica i par ljudi koji će spontano vikati živio predsjednik? Kad znamo da mnoge od tih 107, odnosno 108 političkih stranaka su pokušavale sudjelovati bilo na lokalnim izborima, bilo na parlamentarnim izborima, ali nikad nisu dobile niti osvojile niti jedno vijećničko mjesto. Znači vrijeme je konačno što klub Hrvatske stranke prava, a i Hrvatska stranka prava već dugo predlaže da se uvede reda na političku scenu, da se propišu što Ustav normalno dopušta nekakva temeljna mjerila što mora imati, koje uvjete mora ispunjavati politička stranka da bi kao takva se bila upisana u registar političkih stranaka. u prvome čitanju klub HSP-a je bio predložio da je za osnivanje političke stranke, odnosno za njezin upis u politički, u registar političkih stranaka predložili smo da bude 10 članova te političke stranke, znači hrvatskih državljana koji su poslovno sposobni. Vlada Republike Hrvatske je dala primjedbu da bi trebalo možda smanjiti tu brojku na 5 tisuća i mi smo to za ovaj konačni prijedlog zakona prihvatili tako, znači da smo u odnosu na prvotni prijedlog gdje je bilo predviđeno da bi politička stranka, znači ne samo politička stranka koja bi se osnivala, znači novoosnovana politička stranka da bi se upisala u registar političkih stranaka mora imati 5 tisuća članova nego i postojeće političke stranke koje, znači od ovih koje sam ovdje nabrojao, za koje ne zna nitko, od tih 108 da bi mogle djelovati i ostati na političkoj sceni trebali bi također u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona da bi mogle i dalje djelovati i biti u pisane u sudski registar, znači podnijeti dokaz da imaju hrvatskih državljana punoljetnih koji su poslovno sposobni i kao takvi, znači to bi bio jedan od uvjeta da bi dalje ostali djelovati na političkoj sceni. Znači to prema stajalištu kluba Hrvatske stranke prava, to bi bio jedan minimum od minimuma da bi se uvelo reda na političkoj sceni, da na izborne kampanje, posebno za parlamentarne izbore i sučeljavanja, ne bi ličile na cirkus i da bi se dogodilo da se u izbornim kampanjama uopće ne može govoriti o programima, bilo čemu drugome jer taj dio razno-raznih likova koji jedva čeka da dođu izbori da bi ga vidjela punica ili netko od susjeda na televiziji, on živi za te četiri godine pa se onda opet pojavi nakon te četiri godine i onda on četiri godine priča kako je on bio na Hrvatskoj televiziji i kako je bio kandidat, odnosno kako je on predsjednik nekakve stranke. Prema tome hoćemo li vratiti povjerenje hrvatskim građanima, hrvatskim biračima u politiku, hoćemo li napraviti minimum minimuma što stvarno treba napraviti da bi se mogli svi mi i oni koji misle da imaju ideje koje će realizirati u sklopu političke stranke, ali da bi oni to mogli moraju imati potporu hrvatskih državljana punoljetnih, poslovno sposobnih. Ako ne osvajaju ništa na izborima, ako koriste recimo prostorije, nekretnine od gradova i općina. Uzmite samo u Gradu Zagrebu koliko se koristi nekretnina razno-raznih stranaka i strančica za koje nitko ne zna, ali kao takve, kao registrirana politička stranka ona ima pravo tražiti prostor za svoj rad. Tako vam je i u svim drugim općinama i gradovima i dan danas, vjerojatno vi državni tajniče to bi trebali dobro znati, koliko se koristi poslovnoga prostora, a recimo taj poslovni prostor za ovu kneginjačku stranku ili za ovu stranku krug 21 ili kako se već svi ne zovu, pa daleko bi bilo prikladnije dati poduzetniku koji bi stvarao, koji bi radio, a ne dati određenoj stranci za koju nitko ne zna, koja nikada nije osvojila, niti će kako stvari stoje osvojiti bilo koje vijećničko mjesto da ne govorimo mjesto u hrvatskom Parlamentu. Prema tome imamo prigodu odgovorno se ponašati i prema biračima i prema poreznim obveznicima i prema hrvatskim građanima i kazati ajmo uvesti minimum minimuma da bi uozbiljili političku scenu, da bi dali neke minimume kako i na koji način može se registrirati politička stranka kao takva i upisati u registar političkih stranaka da bi mogla djelovati. U tome dijelu klub Hrvatske stranke prava se slaže sa mišljenjem Vlade Republike Hrvatske koja je dala pozitivno mišljenje na naš prijedlog zakona i koja je svojim amandmanima išla za tim da zakon popravi, odnosno da odmah je moguće primijeniti takav zakon. Ali onda dolazi ovaj dio drugi gdje cijelu priču opet vraća iz početka, dolazi potpis predsjednika kluba Luke Bebića amandman koji kaže, to bi se odnosilo samo na novoosnovane političke stranke, ne bi se odnosilo na situaciju koja sad je. Sada ja ne znam kakvo je to sada stajalište. Vlada da jedno, klub da drugo. Sada je pitanje opće, znači klub HSP-a nudi mogućnost da se riješi da se riješi pitanje djelovanja na političkoj sceni. Ako nećete, kažite hrvatskom narodu nećemo to raditi, imati ćemo još možda novih 100 stranaka, imati ćemo novih 100 fikusa, dobiti ćemo još općine, gradovi, država će biti obvezna takvim političkim strankama davati poslovni prostor, oni će imati pravo pristup medijima i imati će sve pravo i onda ćemo imati situaciju da će sve više ljudi što manje vjerovati u političke stranke i da se uopće neće znati koja je svrha političke scene, koja je svrha osnivanja političkih stranaka. Koja je svrha osnivanja političkih stranaka? Svrha je prezentirati programe, osvajati mandate. Ali u ovoj knjizi imate 108 političkih stranaka, nikada mandata nisu nigdje osvojili. Imamo i ovdje u sabornici isto osoba koje imaju nove stranke osnovane. Ja njih razumijem. Ali ako imate programe i ako vjerujete u sebe pa valjda možete naći 5 tisuća ljudi. Ako to imate, kako mislite proći na parlamentarnim izborima kada vam je za mjesto potrebno najmanje 5 tisuća glasova, a nemate 5 tisuća ljudi koji će vas podržati? U čemu je onda problem? Problem je u tome što samo treba novac koji ćete dobiti što je izglasan, a nakon toga, a sad adio. Hvala lijepo. Hvala lijepo poštovani kolega. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Bošnjaković. Izvolite kolega.

Hrvatska doista koja ima 108 ili 104 političke stranke ovo što je kolega Kovačević rekao, da je za naše prilike zaista jedan veliki broj. Međutim te stranke su nastale sukladno

i stoga to pravo njihove egzistencije im ne možemo osporiti. Ovaj zakon u sebi ima i jednu jedinu stvar sa kojom se mi ne slažemo i u tom smislu smo podnijeli amandman, a to je da on vrijedi isključivo pro futuro. Dakle, ne slažemo se da on vrijedi retroaktivno unazad, ne slažemo se sa ovim da on znači u roku 6 mjeseci sve stranke moraju skupit daljnjih ovih 5 tisuća potpisa koliko im je to potrebno, jer smatramo da sve ove stranke koje su registrirane po važećem Zakonu o političkim strankama imaju subjektivitet i da im ga mi ovakvom izmjenom zakona ne možemo oduzet. Inače potpuno se slažemo da pro futuro vrijedi, da onaj tko želi bit na političkoj sceni da mora prikupit 5 tisuća potpisa. To je 250 potpisa po županijama. Onaj tko to i koliko članova ne može skupit doista je upitno koga on predstavlja i kakva je njegova snaga. Stoga evo, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava evo ukratko prijedlog ovoga zakona, ali uz ovaj amandman koji smo podnijeli. Hvala Hvala lijepa kolega Bošnjaković. Sada sam u ime kluba SDP-a na redu ja, ali s obzirom da moram čekati, evo stiže zamjena. Onda predlažem da ide sljedeći klub, pa ću ja kad dođe predsjednik da me zamjeni. Klub HSLS-a, poštovani kolega Zlatko Kramarić. Izvolite! Sad moram pozdraviti i predsjednika i potpredsjednika Hrvatskoga sabora, državnog tajnika gospodina Palarića, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o političkim strankama koje predlažu naše kolege iz Kluba zastupnika HSP-a me podsjeća na na onu priču, kada nam je dijagnoza relativno točna ili čak točna, a to je da je politički život u Hrvatskoj prilično neuredan i da ga na neki način treba urediti, ali onda lijek koji im ponude za takvo uređenje i nije baš najbolji odnosno na neki način promaši onu ideju koja je ajde da kažemo bila, možemo nazvat plemenita. I svakako da svi mi koji sudjelujemo u političkom životu bismo željeli da evo i nakon 17 godina te naše političke tranzicije da bude što je moguće uredniji, da bude normalniji i da doista politiku doista postoji jedan …/Govornik se ne razumije./… u javnosti koji postoji, pa se onda upravo uz politiku vezuje isključivo negativne konotacije a uz profesiju političara kao nešto najgore što vam se može dogoditi. I to posebice kada dođu oni vrijeme parlamentarnih izbora i kad odjedanputa kao gljive poslije kiše počmu nicati nezavisne liste koje onda odjedanputa se ad hoc organiziraju i izlaze na na izbore, dobivaju i pravo na medijsku prezentaciju. Sve u ime slobode, demokratičnosti, ravnopravnosti. I onda pomalo gotovo potpuno smute politički prostor. To jest činjenica. Ali ja mislim da se tom jednom neredu treba pronaći ipak neki drugi način kako to izbjeći odnosno kako to svesti na pravu mjeru. Uvijek me je strah kada se nešto normira. Da li je broj, šta to znači brojka od 5 tisuća? Da li je ona, čak su kolege nudili i 10, pa sad eto, kao Vlada spušta na 5, to se prihvaća. Znate tu isto ima ona priča kada se nekoga proglašava za klasikom. Pa kažem, kad mu prođe od smrti 100 godina. Pa kaže, je li može 99? Pa može. Pa je li može 98 onda? Pa može. I tako zapravo shvatite da zapravo niti jedna ova ta granica nije toliko vezujuća i da nema razloga da nekog proglasimo klasikom takoreći sutra, odmah dan poslije njegove smrti po toj kad idete redukcijom ad apsurdom. Tako isto i sa strankama. Da li je doista 5 tisuća ona brojka koja jamči da je neka stranka ozbiljna i da na neki način ima pravo da se eto takvom naziva. Iskustva u Europi, u svijetu su različita. Čak zapravo

da …/Govornik se ne razumije./… ima više od 3, 4 tisuće članova. Drugim riječima, neki puta taj stranački i politički život je drugačije organiziran. Stranka jest važna i ja isto mislim da i uvijek sam branio u javnosti naše političke stranke. Bilo je puno pojedinaca koji su upravo također političke stranke na neki način pokušavali stigmatizirati. Doista političke stranke moraju postojati ako doista želimo da postoji politički život u Hrvatskoj, da pluralizam je nemoguć bez političkih stranaka. Ali kažem bojim se da ovaj lijek koji su kolege iz HSP-a ponudili da je zapravo pogrešan i da ne rješava sva ta naša pitanja. Tim više veliko je pitanje da li je sukladan sa Ustavom Republike Hrvatske, sa člankom člankom 6? Ja znam da uvijek ova sloboda neki puta znade otići, onako postati anarhična i onda se sa slobodom ne zna disponirati. Ali evo, članak 6. Ustava Republike Hrvatske govori …/Govornik se ne razumije./… stranaka je slobodno slobodno i kažem vrlo je teško i strah me zapravo ako bi se ovaj vaš kriterij, vaše mjerilo od 5 tisuća, da je 5 tisuća taj optimalni broj odnosno minimalni broj koji bi neka stranka morala imati da sudjeluje u u političkome životu. Mislim da postoji i čitav niz drugih načina koji se ne koriste a to je upravo stalna provjera od strane tijela državne uprave. Da li stranke koje su već sada registrirane, da li one

tek vidite, a upravo to su, jer smo mi svjesni da doista mnoge od tih koji su kao navodno kao da registrirane zapravo to ne rade. I to je dovoljan razlog zapravo da njih i onda ni na koji način ne krešemo niti ničije ustavno pravo nego jednostavno upravo provodimo, implementiramo te postojeće hrvatske zakone. I kažemo, oprostite gospodo gospodo iz xy stranke, vi niste održali konvenciju, uopće zapravo vaš politički život, unutar stranački život je nula, ne postoji. I kao takav i to su dostatni razlozi da bude eliminiran sa političke scene. I da na neki način ne kontaminira onda politički prostor kada dođe vrijeme izbora. Mislim da je to puno elegantniji način. A ovako …/Govornik se ne razumije./… se pitamo, a što je sa čitavim nizom i regionalnih stranaka koje također legitimno postoje, Ustavno postoje, koje su također itekako odradili jednu priču koja se zove borba za hrvatsku demokraciju i bez kojih doista i vrlo bi teško mogli i zamisliti politički život recimo u Istri bez IDS-a se ne može zapravo zamisliti politički život i odigrali su itekeko značajnu ulogu u tim nekim 90-tim godinama i doista su bili korektiv određenih korektiv određenih loših ili nespretnih ili ne baš prihvatljivih poteza središnje vlasti. Upravo ta stranka teško da ima, da i danas ima 5 tisuća članova ali to nije ni bitno nego bilo je kudikamo bitnije što su pronašli put do srca i uma građana tog prostora i uspjeli su uvjeriti i zapravo postati relevantna politička snaga čak i u hrvatskom Parlamentu što je doista za pozdraviti. To vrijedi i za PGS, to vrijedi i za ove Međimurce i sve zapravo ostale koji također odrađuju jedan itekako bitan posao i naš politički život bi bio kudikamo siromašniji kada bi te političke stranke samo po tom načelu eliminirali iz političkog života. Kažem reda se treba uspostaviti. To se doista slažem jer upravo kad dođe ono, ono vrijeme posebice pred parlamentarne izbore kada one tisuće odnosno doista najčešće, najčešće nažalost egzibicionista koji onda nastupaju i kojima se, kojima liberalni, liberalna neka rješenja im omoguće a da, i onda tu scenu kontaminiraju i onda ta scena zapravo izaziva odium. Bilo je velikih stranaka koje na prošlim izborima nisu, su odustali od onih sat vremena nastupanja u onim čudnim terminima i čudnim vremenima i kada doista na neki način ta ravnopravnost ta ravnopravnost je bila dovedena do karikature. I to je itekako utjecalo, to utječe na apstinenciju, to utječe na odustajanje od ljudi da ne sudjeluju u politici i upravo zbog toga kažem s jedne strane je politika vrlo ambivalentna situacija. Politika predstavlja odium ali kažem mnogi ljudi pogotovo pred izbore vole se organizirati i na neki način pokušati da, pokušati da što jest ustavno pravo i tako dalje, ali kažem bojim se da zbog nekih nedorečenosti u nekim našim pozitivnim zakonima im se to omogućava. Zato, zbog toga kažem kolege treba pohvaliti zbog dijagnoze ali i zbog grijeha ih treba pokuditi jer kažem bojim se, ako baš želimo sve normirati onda nećemo imati previše sreće. A najviše ono što je zapravo, što, u čemu je, u čemu, zašto ja govorim kontra kontra ovoga Prijedloga zakona je upravo zbog toga što je on suprotnosti sa člankom 6. Ustava Republike Hrvatske i vrlo teško će se, ako bi netko uputio žalbu a svakako onaj tko će bude osjetio ako bi zakon prošao da bi mogao tražiti da se Ustavni sud očituje onda doista kolege čini mi se, kolege iz HSP-a nisu vodili računa o ovom vrlo bitnom elementu upravo činjenica činjenica da je osnivanje političkih stranaka u našoj zemlji slobodno. Da nije ni na koji način limitirano. Bojim se da ih dovodi u velike neprilike. A reda, ponavljam, reda treba uvesti. Treba tražiti od gospodina Palarića da njegov državni ured radi svoj posao, radi svoj posao. Da ta unutarnja kontrola, unutarstranačkoga života da bude permanentna i upravo svatko onaj tko ne održava redovito svoje konvencije, tko politički život svodi samo na izlaženje na izbore a zapravo ne postoji ono što se zove organizacija, jedna ozbiljna struktura stranke da zaslužuje da bude eliminiran. Onda duboko vjerujem da bi da bi ovaj naš politički život bio kudikamo uredniji. I s druge strane mene je uvijek zapravo strah kada, neka, svako rješenje idu na tragu, a znam da kolege iz HSP-a to ne vole dvostranačja u Hrvatskoj. Ja mislim da Hrvatska niti je naša tradicija niti politička niti kulturološka nije takova da bi mogli prihvatiti neke anglosaksonska načela i ja doista ne bi bio sretan, ne da živim u društvu koje bi se kretalo između nečega što se zove lijevo, nečega što se zove desno. Mi nažalost ili na sreću bolje reći naše demokrate republikance nemamo. Ovi što imaju već su isto sami po sebi preteški za za sve nas. Naša tradicija je ipak nešto, ipak je bitno drugačija. Tu tradiciju treba poštivati. Hrvatska je između inoga i zemlja regija i te regije nisu dezintegrativni faktor nego dapače integrativni faktor. Ja kao strukturalista vidim upravo ljepotu u razlikama i mislim da su razlike itekako nužne i potrebne. I upravo mnoge političke stranke su i nastale zbog toga što su se te razlike pokušavale na jedan vrlo grub i neprimjeren način pokušavale su se To nije, i to nije dobro i ne bi bilo dobro da sada nakon 17 godina ove naše tranzicijske demokracije da ponovo pribjegnemo određenim rigidnim načelima eliminiranja iz političkoga života onih koji su također doprinosili upravo

Ja bih vas molio da me ne, imat ćete priliku da govorite u ime Kluba i vjerojatno ćete to ponoviti, ali ne bi bilo, uvijek me strah da bilo koja stranka pa i HSP da tumači Ustav. … i tako dalje, ne, ja nisam tražio da tumačim Ustav. Samo upravo čitam članak 6. Čitam njegovu 1. alineju i u toj 1. alineji onda vrlo jasno govori o slobodi, o slobodi. A ovo dakle čim se nešto normira onda ta sloboda je limit. Ne, Ante Starčević je bio prvi liberal, ali vi više niste liberalni. … /Upadica se ne razumije./ … U tome i jest problem. Nije problem u Anti STarčeviću nego je problem u vama koji na krivi način interpretirate Antu Starčevića. To nije vam prvi puta vam, već smo vam nekoliko puta dokazivali da ga krivo interpretirate. Čak da njegov testament ne znate pročitati. … /Upadica se

Da doista postoji nered, postoji čitav niz političkih stranaka koje nisu aktivne nego se bude pred izbore. Da na neki način pogotovo kada dolaze parlamentarni izbori da se onda oni naglo bude. Na neki način kontaminiraju taj medijski prostor na jedan potpuno krivi način koji dovodi doista do toga da politika postaje, se nepotrebno stigmatizira, ali lijek koji je ponuđen je potpuno krivi i ne doprinosi onoj prvotnoj premisi a to je uvođenje reda nego se upravo javljaju elementi restrikcije, elementi koji nisu sukladni Ustavu Republike Hrvatske i zbog toga Klub HSLS-a ne može upravo iz tih načela, iz ovoga drugoga koraka koji je po našem mišljenju loš a mi se upravo apeliramo još jedanputa na državni ured da radi svoj posao i da taj posao odradi krajnje korektno. Da doista onda presuđuje ni po babi ni po stričeviću nego po pozitivnim zakonima Republike Hrvatske i što treba da se sankcionira. A kažem doista postoje ovi elementi koji bez nekih većih problema i bez ikakvih restrikcija sa političke scene eliminiraju čitav niz stranaka koje doista nisu aktivne i koje postoje isključivo na papiru. Hvala. Hvala. Povreda poslovnika, poštovani zastupnik Ivaniš. Izvolite. **Ivaniš, Nikola (PGS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja se ispričavam. Ja ne znam članak na koji se pozivam ali se prvi puta od '95. od kad smo u Saboru javljam za povredu poslovnika. Ovako beznačajan zakon koji pokušava intervenirati sa nekim stvarima u hrvatsko zakonodavstvo koje nemaju blage veze ni sa čime ne bi smio dovoljan povod da se krši poslovnik pa da gospodin Kramarić mora polemizirati sa zastupnicima iz klupe jer to apsolutno nije primjereno. Gospoda predlagatelji imaju dovoljno mogućnosti da se iza svakog od nas koji će diskutirati jave kao predlagatelji da obrazlažu svoj prijedlog, a ne da se širimo u klupi i da polemiziramo u ležernu diskusiju. To možemo poslije zajednički u kafiću. Mislim da time krše poslovnik. Molim vas. Ja sam nastojao da tolerantno se vodi rasprava. A, i zastupnik Kramarić kada poziva na polemiku sa zastupnicima i on suodgovoran za to pozivanje, pa onda upadaju i ovi drugi zastupnici. Dakle, kada se vodi rasprava na taj način da se poziva to je culpa divisa. Da. Mobing još i mobing, da. Nastavite u jednoj ovako atmosferi onda počinjete, vidim ja da mašete, onda nastavite u jednoj atmosferi i odjedanputa počnete malo pretjerati pa počmete polemizirati, uzajamno i to. To … … /Upadica se ne čuje./ … Je Parlament

gledajte. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ne znam čemu ovolika nervoza. I sad još kolege govore kako je riječ o beznačajnom zakonu. Očito je jako značajan čim ste vi tako uspaljeni. Da je beznačajan ne bi reagirali na taj način. Ali ajmo se vratiti na sam zakon. Mislim lijepo je čuti kad gospodin Kramarić govori o demokraciji kaže, osnivanje političkih stranaka je slobodno. Točno. Ali znate šta piše sad u zakonu? Treba 100 punoljetnih hrvatskih državljana poslovnih sposobni. Pa prema vama bi znači svaki punoljetni hrvatski državljanin poslovni sposoban mogao osnovati političku stranku. Ali se kaže u skladu sa zakonom. Prema tome, nemojmo pretjerivati i govoriti o demokraciji. To je anarhija što vi govorite. To nije demokracija. Demokracija ima svoja pravila ponašanja. Pravila ponašanja se određuju kako Ustavom tako i zakonima. Znači mi plediramo na to da se uvede reda na političkoj sceni. Hoćete li ili neće. Ako ste se dogovorili sa HDZ-om o.k. kažite otvoreno, mi ćemo povući zakon. Dogovorite se, ne možete skupiti 5 tisuća. Kažite ne možemo skupiti 5 tisuća članova. Možda vam možemo pomoći. Gledajte, e sad gledajmo drugu varijantu. Kaže kolega Bošnjaković retroaktivnost, to mislim da je gospodin Arlović negdje govorio, nije retroaktivnost ako se daje rok od 6 mjeseci ili recimo od godinu dana da se uskladi djelovanje sa novim odredbama zakona. To nije retroaktivnost, mislim. Ili netko od nas mora ponovo ići na pravni fakultet ili nemojmo govoriti ljudima šta je retroaktivnost. Znamo što je pravno retroaktivnost. A kod mnogih slučajeva imamo situaciju, kod mnogih zakona recimo gdje sad usklađujemo naše propise sa pravnim stečevinama Europske unije gdje dajemo tvrtkama u Hrvatskoj ukoliko tko se hoće baviti sličnim ili istim poslovima da moraju uskladiti svoje djelovanje u roku 6 mjeseci. Ukoliko ne usklade prestaje im djelovanje, jel tako. Jer to retroaktivnost? Nije. Zato što im se dao rok da u kojem imaju mogućnost uskladiti svoje djelovanje sa onima što je zakon propisao. Pa prema tome nemojmo rabiti velike riječi o protuustavnosti, o demokraciji, o retroaktivnosti kad tome nema mjesta. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Ne znam odakle je kolega Kovačević vidio da sam ja uspaljen. Toliko sam smiren, potpuno pribran Tako se možemo šaliti, bilo je to rečeno da ovdje vlada nervoza, da je riječ o vrlo značajnome zakonu i da smo mi zbog toga što je riječ o jednome od najznačajnijih prijedloga koji je ikada u povijesti hrvatskog … /Govornik se ne razumije./ … da smo mi zbog toga uspaljeni. Uopće nisam uspaljen. Vrlo sam pribran. I doista još jedanputa ponavljam ne vidim nikakvoga razloga da mi je kolega Pero Kovačević tumači hrvatski Ustav. I upravo, niti on se razumije u semantiku niti se razumije u sintaksu, niti se razumije u pragmatiku. I ako bi se tako nastavilo dalje vrijeđati. Ali ja to ne želim. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Ivaniš. **Ivaniš, Nikola (PGS)** Pa ja bih također samo sa drugih osnova ispravio navod o tome da je ovaj zakon značajan. U Hrvatskom saboru i u hrvatskom saboru pravnom sustavu zakon koji predlaže protuustavna rješenja, a usto krši i Zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske u tri članka o čemu ćemo kasnije sigurno da se ne može smatrati značajnim nego itekako beznačajni pokušaj.

Vi niste uspaljeni? Dobro je. Klub SDP-a, poštovani zastupnik potpredsjednik Mato Arlović. Izvolite.

amandman radi spašavanja ovog zakona od neustavnosti zbog retroaktivnosti onda moram pojačati pozornost radi zaštite struke ili devastiranja samog sebe. Prvo, ovaj zakon nije smio doći uopće u drugo čitanje, ne udovoljava poslovničkim uvjetima. Naime, u obrazloženju pojedinih članaka koji se mijenjaju predlagatelji se čak nisu udostojili ni obrazložiti sve članke koje predlažu ovim zakonom. Pa imate obrazloženje za članak 1., imate obrazloženje za članak 2., imate obrazloženje za članak 5. i 6., 7. i 8. nemate, 3. nemate, 4. nemate itd. Postavlja se pitanje tko treba ići na fakultete, jer to elementi nomotehnike koji se nauče na seminaru na prvom semestru Pravnog fakulteta. Drugo, poštovane kolegice i kolege mi iz Kluba zastupnika SDP-a izražavamo žaljenje da do rasprave o ovom prijedlogu zakona na ovaj način mora doći. Htjeli bi podsjetiti da smo svojevremeno kao klub predlagali Zakon o političkim strankama koji i ovo pitanje na jedan demokratski način rješava vezano za moguće okrupnjavanje političke scene. Mi smo predlagali ako se sjećate, da stranke koje u parlamentarnim izborima ne prođu uzastopce dva puta mandat, da se treći mandat brišu. U takvoj situaciji je to sasvim nešto drugo, time ne zadiremo prvo u ustavno načelo na kojem počiva ustavni poredak o razvoju višestranačja. Drugo, ne ulazimo u preregistraciju stranaka što se nudi ovim prijedlogom zakona između ostaloga u članku i u tom segmentu je sasvim jasno da je upitan taj članak 5. sa ustavnopravnog aspekta. Naime u članku 89. se vrlo jasno Ustava kaže, u stavku 1., 2., 3., 4. – zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje. Poštovane kolegice i kolege političke stranke imaju i javne ovlasti u izborima koje ostvaruju i ne samo izborima nego i drugim tijelima ovlašteni po Zakonu o izborima i u tom pogledu je sasvim jasno da novi uvjet za registraciju političkih stranaka od 5 tisuća članova u roku doduše od 6 mjeseci nakon usklađivanja statuta, postavlja pitanje njihove preregistracije jer zapravo stranke koje tom uvjetu neće moći udovoljiti neće se moći preregistrirati ili bolje rečeno time bi se stekli zakonski uvjeti da se te stranke brišu iz registra. Možda bi se postigao politički cilj okrupnjavanja političke scene u Republici Hrvatskoj, ali bi ostalo upitno da li je to retroaktivno djelovanje i u tom pogledu nemam ništa protiv onih koji su iskazali svoje mišljenje da ima elemenata da se može prosuditi da bi takva jedna odredba mogla imati i elemente retroaktivnosti. Drugo što bismo htjeli mi iz kluba primijetiti i zbog čega mislimo da ne bi mogli podržati ovaj prijedlog zakona, jeste pitanje njegove ostvarivosti. promjena članka 6. stavka 1. po kojem se kaže, citiram: "političku stranku može osnovati najmanje 5 tisuća punoljetnih poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske podrazumijeva da se na osnivačkoj skupštini okupe svi, jer osnivački akt ili statut ili bilo koje drugo tijelo ne može obaviti to osim njih koji su osnivači". Postavlja se pitanje zapravo u Republici Hrvatskoj, koliko postoji prostora na kojem se može odjedanput okupiti 5 tisuća, naravno da to nisu igrališta nogometnih klubova. Mišljenja smo da je to veoma veliki problem, tim više što je to i ustavnopravno pitanje opet, jer u Ustavu u članku kao što vam je znano, ne 6. na kojeg su se neke kolege pozivale nego u članku 43. izričito stoji: "svakom se jamči pravo na slobodno udruživanje". Dakle ovih 5 tisuća osnivača imaju pravo na osnivačkoj skupštini biti svih 5 tisuća da bi je osnovali. Drugo je pitanje nakon osnivanja stranke šta se dešava kada se izaberu tijela, kada se donosi statut itd. i tada su to uvjeti sukladno naravno zakonu koji između ostaloga piše u članku 9. da se dostavlja zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela skupštine. Osnivačko tijelo je upravo ta skupština koju čine ti osnivači, tih 5 tisuća. Postavlja se pitanje kako to realizirati i o tome treba voditi itekako računa. Naravno pored njih oni bi morali donijeti program, statut itd. itd. što osnivači imaju pravo i obavezu ne samo po ovom zakonu nego i po Zakonu o udrugama. Nemojmo zaboraviti da se po Ustavu u članku 43. zapravo i političke stranke tretiraju u širem smislu kao udruge koje doduše zbog toga što imaju lex specialis svoj posebni zakon kojim se uređuju, prate sudbinu Zakona o udrugama nego Zakona o političkim strankama iako u članku 43. izričito kaže da se svakom jamči prvo na slobodno uživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna i druga uvjerenja i ciljeve. Radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge. Udruge piše. I to naravno je korigirano člankom 6. ali u članku 6. Ustava se kaže da se uređuje položaj i financiranje političkih stranaka, ne i osnivanje. To ne znači da mi Zakon o političkim strankama ne možemo urediti i osnivanje i uređujemo, e sada se postavlja pitanje kako. Pa tako da zapravo zaštitimo i odredbe članka 43. i članka 46. i članka 3. u kojem između ostaloga trebamo razvijati višestranačje. Postavlja se pitanje da li svi članovi jedne stranke koji su osnivači trebaju biti uvijek ovdje u takvom broju da bismo mogli i morali tražiti ovaj dio ovdje. Druga je stvar da se eventualno išlo sa stipulacijama pa da se kaže da političke stranke koje osnuje 100 građana i koje djeluju itd. ako padnu ispod određenog broja, da se eventualno brišu. To je druga stvar. Ali propisati da 5 tisuća ljudi koji imaju svi pravo i obavezu da osnuju stranku, inače ne možete osnovati ako ih nema 5 tisuća tako piše, onda da oni to moraju, kako ćete ih skupiti i kako ćete … /Ne razumije se./ … mislim da to ne bi bilo u redu da nije korektno i zbog toga i da kod nas nije praktično, nije izvedivo i zbog tog prvog razloga mi nećemo podržati, odnosno drugog razloga mi nećemo podržati ovaj zakon. Treće pitanje na koje bismo također željeli ukazati jeste da se pitanje gdje se kaže da na teritoriju Republike Hrvatske ne smiju djelovati političke stranke koje nisu registrirane prema odredbama ovoga zakona. Mišljenja smo da je to trebalo ipak ostaviti na prosudbu Ustavnom sudu i da Ustavni sud procjenjuje da li su sve registrirane, odnosno šta je u pitanju. Da li je registarski čin deklaratorni ili konstitutivni akt, to je pitanje koje se postavlja. Jer mi u sada važećem zakonu imamo sljedeće. Zahtjev za upis u registar političkih stranaka prilažu se ti i ti dokumenti, one postaju nakon toga pravna osoba, dakle imamo i jedno i drugo, i deklaratorni i konstitutivni čin. Prema tome sada se postavlja pitanje, ako nisu ovdje upisane da se vratimo na nadležnost Ustavnog suda gdje o zakonitosti rada i djelovanja političkih stranaka odlučuje Ustavni sud i zbog toga ovdje treba napisati, političke stranke koje nisu, koje ne ispunjavaju uvjete za upis u Registra, jer se i to može provjeravat, ili nisu upisane, Ustavni sud će im zabranit rad. Nije dobro da se zakonom zabranjuje rad političkim strankama jer mi sebe onda dovodimo u situaciju cenzora a ne Ustav. I zbog toga smo ju izbjegli kada smo pravili i promjenu Ustava a i prije toga. Izbjegli smo da o tome odlučuje predstavničko tijelo, nego smo rekli da to odlučuje tijelo tijelo izvan politike. Da to odlučuje Ustavni sud i zato se daju zakonom propisani uvjeti i razlozi zbog čega bi trebao Ustavni sud u tom pogledu djelovati i nastupati. Naravno da je moguće dakako o svemu tome ići na mnoge stvari koje bi ovdje kolege predlagale i zbog toga mi smatramo da dijagnoza koja bi neophodno potrebna zbog velikog broja stranaka da se smanji broj stranaka u Republici Hrvatskoj stoji. Ne smatramo da je najbolje ovo rješenje koje je ponuđeno. Mi smatramo da bi bilo daleko kvalitetnije rješenje koje omogućuje strankama koje su registrirane da se nastave ako se žele baviti politikom. Da se propiše Zakonom o političkim strankama u koliko slučajeva mogu i trebaju proći prag, odnosno biti na određenoj razini registrirane. Ako to uspiju da onda ostaju političke stranke, ako ne uspiju da se brišu iz Registra. S druge strane ako se pak htjelo ići baš na broj, onda je eventualno trebalo polazit od toga da stranke koje padnu ispod određenog broja nakon što su upisane u Registar, eventualno se zbog tog razloga mogu brisati iz Registra. Ali nikako se ne bi smjelo postaviti dvostruka stvar. Da je to uvjet i registracije i osnivanja Mato (SDP)** Sa tako velikim brojem članova zapravo osigurati da ostvare svoje ustavno pravo da sudjeluju u osnivanju političke stranke. I zadnju stvar koju hoćemo naglasiti. Sukladno članku 128. Ustava Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske odlučuje između ostaloga i nadzire ustavnost, program rada i djelovanje političkih stranaka i može u skladu s Ustavom zabraniti njihov rad. Sad se postavlja pitanje da li je treba zakonom ovdje napisati baš da mi zabranjujemo a ne Ustavni sud, jer podsjećam da je u Ustavu propisano to po Ustavu? Zbog toga bi bio za tu varijantu da se kaže da, ako u zakonu, ako ne ispunjavaju uvjete da se moraju i brisati. Ili ako ne ispunjavaju uvjete da se mogu registrirati ili neki od faktora, da se tada podnosi zahtjev Ustavnom sudu koji zapravo donosi deklaratornu odluku da ih se briše jer ne ispunjavaju Ustavom propisane uvjete i kriterije za ostvarivanje Ustavom propisanog prava da se građani mogu udruživati između ostalog u političke grupacije. Polazeći od svega toga mi smatramo, da ovaj prijedlog zakona bez obzira na relativno dobar politički cilj koji želi postići, a to je okrupnjivanje političke scene ne bi bio podesan da ga se ovaj puta podrži, na ovaj način kako se sada predlaže. I mi predlažemo da se on ne podrži. Klub zastupnika neće glasati za njega. I osim toga ima još jedan detalj koji smatramo da nije dobar. A to je naime, ovaj konačni prijedlog zakona je ušao u godinu, predizbornu godinu. Nije dobro u predizbornoj godini donositi zakon kojim se između ostaloga pokušava smanjiti politička scena u Republici Hrvatskoj vezano za pravo političkih stranaka koje sad već jesu parlamentarne stranke da ostvare svoje pravo. Smatramo da bi time zadrli u vrlo ozbiljno pitanje zapravo temeljnih načela Ustava i u tom pogledu ako se to pitanje želi i treba riješiti mišljenja smo da bi trebali kao što smo i mi predlagali na početku ovog mandata, a nakon ovog mandata na početku idućeg mandata, donijeti potpuno novi Zakon o političkim strankama koji treba riješiti i pitanje okrupnjavanja političke scene. Nikako to nije dobro u vrijeme kad se već vodi predizborna kampanja jer znate, usvajanjem ovog zakona bi se moglo dogoditi da nekoliko parlamentarnih stranaka ili one koje imaju ozbiljne namjere da postanu parlamentarne stranke ispadnu iz igre, a što ne bi bilo dobro i ne bilo u krajnjoj liniji fer ni pošteno, neovisno o tome kakvo će Ustavno i zakonski biti ovo regulirano. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Željko Kurtov. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče! Mislim da kolega Arlović u svojoj namjeri nije imao loše namjere za reći. Međutim, ja se ne slažem u meritumu stvari što je predlagač sa ovim zakonom htio. **Šeks, Vladimir (HDZ)** predlagač ovim zakonom je htio očistiti političku scenu ali na desnici. Ako znamo da Hrvatska čista stranka prava, Hrvatski pravaši, Hrvatska stranka prava 1861., Hrvatski republikanci, Hrvatska je još čišća stranka prava, Nova hrvatska desnica itd., oduzimlju dio glasova predlagatelju. Mislim da je meritum stvari u tome da pas ne laje radi sela, nego radi sebe. Sad imamo poštovani zastupnik Damir Kajin, Klub zastupnika IDS-a.

IDS-a. **Kajin, Damir (IDS)** Ovo nit' je demokratsko rješenje. Ovo kao što čujemo nije ni Ustavno. Odnosno ovaj prijedlog kao što bi rekao Kramarić ne odražava jednu hrvatsku tradiciju. Ovo je na traju jednog totalitarnog rješenja. Oni koji su mislili od toga profitirati na kraju su se gadno prevarili. Zakon nije trebao ići niti u drugo čitanje. Danas je ako se ne varam predsjednik Mesić otprilike rekao, da neće supotpisati ovakav zakon bez ocjene Ustavnog suda. I to je doista dobro da netko naprosto razmišlja i o ovome segmentu što se dešava unutar tog političkog života Republike Hrvatske. Dobro je isto tako ono što je pred recimo 7 ili 15 dana u "Vijesniku" izjavio gospodin Šeks, u jednom svojem intervjuu, da se zakon ne može retroaktivno primijeniti. Ja osobno držim da ove norme ne bi se trebalo primjenjivati ni na buduće stranke. Pa konačno Savez komunista Jugoslavije imao je milijun članova i raspala se i partija i Jugoslavija. Hvala Bogu više. Savez komunista Hrvatske imao je 300 hiljada članova pa se raspao na način da ih je pola ušlo kod vas, nešto kod nas, nešto ih je ostalo tamo gdje je bilo, nešto je išlo u HSLS, HNS itd. 10 hiljada komunista stvorilo je Jugoslaviju, milijun komunista rasturilo je tu državu. Znači, broj nije jamac ni za uspjeh uspjeh ni za demokraciju, ni za opstanak na vlasti. Kineza ima ne znam u Komunističkoj partiji 10 milijuna ili više a da bi bili na vlasti dovoljan im je jedan glas a možda i manje. Ja mislim da je gospodin Željko Kurtov u pravu. Mislilo se ovim zakonom pobrati glasove na desnici, ali dobro, oni su se organizirati ne znam šta 10.12. ali ja mislim da se toga ne treba plašiti. Znači, glasovi bi se mogli čak dobiti na ljevici tu će proces ići otprilike kao što ide ovaj desnici a po, izbori ako i ovi nešto dobe, nešto glasove možda će ne znam doći do njemačkog obrasca. No sad neću spekulirati. Ja sam imao dojam svo ovo vrijeme da je ovo HSP-ov prijedlog a HDZ-ova ideja. Da li netko nekog kao što netko ovdje kaže može izbrisati iz registra političkih stranaka jer nema 5 tisuća članova, a recimo u 15 godina sudjeluje u političkom životu Republike Hrvatske sa jednim, dva, tri, četiri, pet ili više zastupnika. Možda može. Ali ja mislim da ne bi smio. Da li netko nekog može izbrisati iz političkog života ako recimo 15 godina sudjeluje u nekoj lokalnoj samoupravi. Ja isto smatram da ne bi trebao. Ne znam, možda bi IDS mogao prikupiti 5 tisuća članova. Sad ih mi nemamo. Ali bi, to je vama jasno da bi mi mogli doći do 5 hiljada članova ali što ćete reći kada s druge strane kada s čiji sam član redovito dobija 60, 70 tisuća glasova. I onda tko to gospodo može osporiti naše prisustvo u tom javnom političkom životu? Kada bi se ovo sprovelo na jedan ovakav način … Neću reći da bi to bio uvod u totalitaran ustroj, ali imalo bi i tih elemenata. Da, još jedanput ću reći ima i onih u IDS-u koji se s ovakvim prijedlogom apsolutno slažu. Ima, ima. Da li su pametni ili ne? Možda bi i oni htjeli čistiti političku pozornicu na prostoru na kojem djeluju. Ali ja mislim da s druge strane svi mi i vi dobijamo možda i zbog ovakve situacije zbog tog famoznog … Ono što bi trebalo s druge strane regulirati, kako se pozicionirati prema nekim nezavisnim listama? Veze o troškovima koje te stranke koje su male, koje ne prolaze pragove i tako dalje, znači da te stranke stvarno neke, proračunu troškove ja jednostavno ne mogu prihvatiti. One su nebulozne, te tvrdnje, zašto? Jer proračun uvijek plaća mandate, proračun ne plaća stranke. Dapače od njih netko ima i korist. Rekoh vis avis «Tonta» oni koji su jači tu mogu profitirati. Jer onaj, onaj kad se dijeli nije više kakav je nego je nešto manji za one koji prolaze pragove i tako dalje. Jedina šteta ovih malih stranka je jednaka medijska zastupljenost, ali i to samo 30 dana znači do izbora ako i tada a u ostalom vremenu od 4 godine to i sami znamo da jednostavno nije slučaj. I ono što je najbitnije. Za nove stranke možete tražiti i 5 hiljada članova, 50 hiljada članova ali za postojeće jednostavno da parafraziram gospodina Šeksa u onom intervjuu Vjesniku to nije moguće. Zbog toga nikoga ne smijemo eliminirati s političke pozornice. Argument nekih, ne znam, u javnosti spominjanih zemlja koje postavljaju te pragove i tako dalje također ne može stajati. Hrvatska kao što je Kramarić govorio nema tradiciju jedne Amerike, Velike Britanije i jednostavno nama ovdje nije ni potreban jedan takav bipolaran sustav sustav i bipolarna scena. Možda bi to neki htjeli, možda to mediji stvaraju tu bipolarnost koja je neprirodna hrvatskom društvu, ali tvrdim da je hrvatska tradicija isto tako nešto drugo. Znači treba omogućiti svakome politički nastup a ne Hrvatsku vraćati ne znam u neki komunizam, u neko jednostranačje gdje bi jedna stranka bila avangarda poput komunističke partije, druga bi bila soc savez, ne znam netko bi bio omladina, netko bi bio SUBNOR i na tome bi se sve završilo. No sad šalu na stranu. Ovaj prijedlog je po mom sudu duboko totalitaran, nedemokratski i nadasve Onaj koji bi na taj način prekrojio političku scenu ja mislim da bi naštetio pluralizmu što ne znači, to isto treba biti pošten da ovu ideju koju je HSP predložio, a koju mi je HDZ suflirao ne bi prihvatili građani građani jer dovoljno ih je pod navodnicima obmanuti smanjenjem troškova i slično i onda će reći «Aha, svo zlo u ovoj zemlji» što je laž, «su stranke i idemo u eliminaciju na taj način jer će možda» a to je zabluda «nama sutradan biti bolje.» Konačno u nekim vremenima podržavalo se u ime demokracije, ne znam čega, i one koji su potom prouzročili najveće zlo na kugli zemaljskoj. Poslije su zbog toga oni koji su im dali mandat 20-tih ili 30-tih godina žalili ali sve počinje jasno nevino u celofan lijepo ovako upakirano. Ali kao ima previše stranaka, što je laž. Kočnica su promjenama u ovoj zemlji, blokiraju, ne znam, politički život što je laž. Koštaju proračun, ustrojstvo im je nedemokratsko i tako dalje a istina je sljedeća da se želi njihovim njihovim eliminiranjem možda na kraju i falsificirati i izbornu volju. E to je gospodo ako bi tome bilo tako više nego opasno. Rješenje, ima jedno rješenje na kojega nisu mnogi ni u ovoj sabornici spremni. To su neposredni izbori. Pa da vidimo čija majka onda crno runo prede? Pa da vidimo tko bi onda dobio mandat i tko bi sjedio od nas u ovome Domu? Ali jedno ovakvo, pod navodnicima, demokratsko rješenje neće ponuditi nitko nitko u ovoj zemlji. Lakše je prekrojiti izborni zakon iako treba biti pošten i priznati da sadašnje izborno rješenje koje su «nota bene» pisali i neovisni pravni eksperti je pošteno i pravično i za Hrvatsku korisno. Ovaj prijedlog, slažem se s onima koji su rekli je jedan od najskandaloznijih uopće iznesenih u ovom Parlamentu i očekujem, i očekujem da će se od strane predlagača istog povući te da nećemo trebati niti o amandmanima glasati. A da bi neke stvari trebalo propisati ali ne na ovakav način zasigurno da, ali o tome neću za ovom govornicom. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče moram ispraviti zapravo jedan navod koji je u isto vrijeme i konstatacija. A on glasi: «Ne smijemo nikoga eliminirati iz političke scene». Potpuno je točno, ne smijemo. Ali ima jedna stvar koju moramo posebice naglasiti. Ni ne možemo. Ja bih htio podsjetiti da ova teza ne stoji niti ovaj argument stoji. Iz jednostavnog razloga kad bi ovaj zakon se i usvojio postoji mogućnost osnovati udruge za ovo, čega vam treba 3 građana. Postoji druga mogućnost da građani mogu pokupiti određeni broj potpisa i formirati nezavisne liste. Postoji treća mogućnost koja je stimulirana našim izmjenama i dopunama Izbornog zakona po kojem svaki nezavisni zastupnik dobija novce ako se ponovo pojavi na izborima pa će biti stimuliran zapravo formira nezavisne liste. Mi ne samo da nećemo, mi nikoga eliminirati nego usvajanjem ovakvog političkog zakona mi bi zapravo doveli do toga da i pored Zakona o političkim strankama podupremo ili stimuliramo građane da izigravaju Zakon o političkim strankama i kroz Zakon o udrugama i nezavisne liste povećaju broj i sudjelovanje svojih na izbore. Dakle ništa se objektivno neće u tom segmentu postići. I zbog toga bi bilo bolje da se ovaj zakon ne donese.

Poštovani zastupnik Nikola Ivaniš u ime kluba zastupnika PGS-a, SBHS-a Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi kolegice i kolege, poštovani predlagatelji zakona. Dozvolite da u ime najmanjih stranaka koje participiraju u ovom Saboru kažem više činjenica koje su politička ocjena ovog prijedloga iz jednostavnog razloga što je nakon nekih prethodnih govornika, poglavito poslije gospodina Arlovića koji je govorio temeljito o pravnim aspektima možda potrebnu izbjeći raspravu pravnu, nabrojiti samo članak 6. pa članak 43. pa članak 89. i 128. Ustava. Nakon toga možda samo nabrojiti bez da čitam što članak 45., 55. i 104. Zakona o Ustavnom zakonu na što su nama kao kao regionalnim strankama ljudi koji predaju Ustavno pravo na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj. I jasno su nam rekli da će nas u tom sporu zastupati. Među njima i neki ljudi koji su stajali na čelu toga Ustavnoga suda, a to danas više nisu. Prema tome, mi smo se i za prvo čitanje konzultirali i u ljeto 2006. uz prvo čitanje smo na to ukazali. Prema tome o pravnom aspektu ne. Ali o čitavom nizu činjenica koje ste gospodine uvaženi zastupniče Kovačeviću iznijeli ja ću govoriti iz kuta i svjetonazora kako ja na to gledam. Spomenuli ste 108 stranaka. Nabrajali ste ih nekoliko. Onda bi bilo pošteno da ste uz te koje se nabrojali nabrojali i 8 pravaških malih stranaka koje djeluju Hrvatskoj. Niste nabrojali ni jednu što ne govori o časnim namjerama. Pitali ste nas znamo li mi neke čelnike tih stranaka. Ja osobno znam itekako. Pa na primjer znam i čelnika zadnje osnovane pravaške stranke koja je osnovana pred jedno mjeseca dana. To je vaš bivši stranački kolega gospodin Čapko, sveučilišni profesor iz Rijeke. I eto i on je iskoristio demokratski sustav Hrvatske da formira stranku u skladu sa zakonima. A sve ostalo će biti što mu ljudi daju, birači, netko bi rekao što mu Bog da. Prema tome, a među onima koje ste vi nabrojali, nabrojali ste i Rabski pučki sabor. Stranka koja meni u mojoj županiji godinama konkurira kao stranka na otoku Rabu. Sa podcjenjivanjem ste ju spomenuli, a očito ne znate činjenicu da ona u 2 mandata participira u gradskoj vlasti Grada Raba. Grada sa 10 tisuća stanovnika i on sigurno ne predstavlja niti beznačajan otok niti beznačajnu jedinicu lokalne samouprave. Prema tome tek tako spominjati nekoga kao beznačajnoga, a oni redovno prolaze sve pragove i participiraju u vlasti. Naravno i još neke druge koje ste vi spominjali ste u tom svjetlu može spomenuti. Prema tome ja mislim, odnosno mi u klubu mislimo da je izlaženje sa ovim zakonom bilo pomalo ishitreno, da se nije dovoljno promislilo i da se nije promislilo niti o ovome aspektu koji je u intervenciji sa ispravkom navoda spomenuo uvaženi zastupnik Arlović. Napravilo bi se vrlo vjerojatno i više cirkusa. Jer za ove mjere koje vi predlažete ima puno efikasnih mjera i ne biste uopće išta postigli u smislu smirivanja scene. Dok vjerojatno postoje korektni prijedlozi koji bi u okviru demokratskih standarda mogli polučiti neke rezultate. Neki su i spominjani ovdje. A to je izborni rezultat. Pa bih vam ja koji očito sa podsmjehom gledate na nas male stranke spomenio neke činjenice. Ja sam x puta kazao, stranka koju predstavljam najmanja je stranka koja participira u Saboru Republike Hrvatske. Ali gospodo, u 4 mandata. U 4 mandata 4 čovjeka su zapisana u Hrvatskome saboru kao zastupnici u prvom prva dva mandata Riječkog demokratskog saveza, a u druga dva Primorsko-goranskog saveza. Prema tome, temeljem nečega se tu kontinuitetu 4 izbora dešava. Prema tome, mi ne mislimo za sebe koji određuju državnu politiku. Ali itekako mislimo da smo dali svoj doprinos onome što je neki dan sa ove govornice nazvano jednom demokracijom u Hrvatskoj koja se razvijala u kontinuitetu godina, da smo dali svoj doprinos onome što je neki dan ovdje nazvano značajnim reformskim kapacitetom koji ova Hrvatska iskazuje i da smo zaista posebno sada u ovim vremenima kojima Hrvatska se zaista modernizira, ide jednim tempom netko tko svoj doprinos na razini znanja i onoga što ima koncentrirano u tim malim strankama ima i daje. O tome da mi te male stranke za koje ste vi mislili da smo se uplašili predstavljamo negdje drugdje gdje vi ne možete pragove prelaziti o tome potom, to je nešto drugo, nećemo se sada vrijeđati. Ali u mojoj županiji je misaona imenica u većini jedinica lokalne samouprave da prođete prag i da budete u općinskim vijećima i gradovima. A za nas je to rutina. Participiramo, izgradili smo svoj kraj itekako. Imamo stalno biračko tijelo i to je ono što je rekao gospodin Kajin i znamo po izborima koliko ljudi za nas glasa. Znate. Ja ću vam samo reći da u gradu Delnicama je taj mali PGS pobijedio sve ostalima 10 vijećnika, a svi ostali imaju 5. Pa se pitajte mislim da li mi zastupamo interese građana Gorskog Kotara i da li će oni idući puta ponovo za nas glasati. U gradu Krku obnašamo vlast apsolutno 3 mandata. Imamo 34 člana u gradu Krku. U ponedjeljak smo prezentirali nacionalni program. Našli smo se sa rukovodstvom i konstatirali upravo to. 34 čovjeka iz svakog zaseoka oko grada Krka po jednom principu koji je puno moderniji nego što netko misli da treba imati člansku iskaznicu tisuću 765, možda i falsificiranu. Znamo neke partije koje su imale na stotine tisuća i znamo kako su prošle. Prema tome, zaista govoriti o tome, spominjati da je netko fikus, da ima fikus i zastavicu to su vaše riječi i da bi trebalo uvesti reda. E nakon toga uvođenja reda ja sam odlučio da ću malo žešće ovaj put to komentirati jer to uvođenje reda meni liči odmah na rad, red, disciplinu, mogao bih reći jednu njemačku poslovicu koja je još radikalnija šta oslobađa čovjeka pa kad budemo uvodili red onda ćemo osloboditi čovjeka. E ta su vremena iza nas. Ja osobno sam razočaran sa vama kao predlagateljima jer sam mislio da su reformski kapacitet se odrazili na našu stranku i da ste zaista napravili demokratski iskorak. Ali sada bi bile stranke po vama na redu. Nakon toga možda udruge, pa da ja sada ne impliciram dalje što bi nakon toga moglo doći na red, da se ne bi vratili možda na vremena kada smo mjerili visinu kukuruza. E nećemo se gospodo na to vratiti. Ta vremena pamtimo, znamo kad je i tko mjerio visinu kukuruza u ovoj državi, a znamo da se sada predstavlja kao demokracija. O tome povodom ovoga imamo pravo govoriti jer ste nam se podsmjehivali zadnjih dana tvrditi i poručujući kako ćemo nestati i kako ćete vi to učiniti. E gospodo to sigurno ne. Samo na kraju još jedno. Vidimo se u VIII. izbornoj jedinici, vidimo se u 36 općina i gradova Primorsko-goranske županije gdje ćete mjeriti svoj izborni rezultat i uspoređivat ga sa našim. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Prvo moram upozoriti vas gospodine predsjedniče da je on počeo vrijeđati zastupnike, počeo je vrijeđati bez veze. Ishodište djelovanja pravaša je Domovinski rat ako niste znali. Mi smo sudjelovali u obrani Hrvatske, ne znamo za druge, ali ishodište današnjeg naraštaja pravaša je Domovinski rat i nemojte vrijeđati. Čuvajte se opasnih riječi. Nitko vama nije prijetio, nitko vam se nije podsmjehivao u smislu da će vaša stranka nestati to nikad nismo nitko ni službeno rekli, rekli smo samo da smatramo da treba one koji nisu, nemaju vijećničkih mandata. Vi imate, to nisam rekao da vi nemate vijećničkih mandata. Ali koliko ima političkih stranaka koje uopće nema vijećničkih mandata. O tome sam ja govorio.

Osnovana je stranka u Češkom jednom gradu, Bžjavice, bar prema noveli Jaroslava Hašeka, stranka umjerenog napretka o granicama zakona, ima najbolje. najbolje. Za klub HNS-a, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Teško je povjerovati, zapravo da netko stvarno ovo želi. Jasno mi je mogu prihvatiti da je od Hrvatske stranke prava došla takva slobodno mogu reći, nesuvisla inicijativa. Nije mi jasno kako je Vlada podržala tu inicijativu, što joj bi. Naime, jedna stvar mi govori u prilog tezi da je sufliranje o povoljnosti takvog prijedloga došla od strane Vlade. Naime pred izvjesno vrijeme je glasnogovornik Vlade gospodin Maček jasno i glasno rekao tko se u ovoj državi smije baviti politikom, onaj tko ima dva auta, dvije kuće, 50 tisuća eura tako netko je to isformulirao, drugi ne koji to nisu uspjeli steći. E sada nam ovdje dolazi prijedlog koji će nam reći tko se organizirano smije baviti politikom. Onaj tko uspije skupiti 5 tisuća ljudi. Onaj tko skupi 4 tisuće 990 e on se ne može baviti politikom, on ne ispunjava ni jedan demokratski uvjet da se bavi politikom nego tek kada skupi 5 tisuća ljudi. A što je sa našim Ustavom koji bavljenje politikom proglašava pravom i slobodnom, ne obavezom? Pravom i slobodom. Što je sa liberalnom demokracijom u koju se više-manje svi zaklinjemo? Što je sa ljudskim pravima? Sljedeći korak očito je pitanje tko se uopće smije baviti javnim poslovima. Dakle tko se smije baviti onim čim se danas bave nevladine udruge. Pa valjda će se i tu napraviti nekakva razumna granica od dvije, tri tisuće ljudi da se ne može baš svatko baviti javnim poslovima, pa nije to za svakoga da svaka baba na placu se dosjeti i sada bi se bavila nekakvim javnim poslovima. Ljudi radi se o pravima hrvatskih građana koji se mogu organizirati onako kako njima paše i koji se organiziraju zato jer to njima paše, ne zato što smo im to dozvolili ili ne dozvolili iz ovog Sabora. Hrvatskim građanima koji su i ovaj Sabor organizirali ovako kako su ga organizirali. E sada pravila igre naravno moraju postojati. Ali pravila igre kontrolira gospodin Palarić. Pa ako netko nije u stanju sabrati, sabrati skupštinu svoje stranke jednom godišnje, ako nije u stanju izvršiti obaveze koje je sam sebi zadao po istim standardima, ako to nije u stanju napraviti onda će ga državni organ lijepo raspustiti. ako to državni organ ne radi, pa nemojmo izmišljati još jedan zakon nedemokratski, totalitarni zakon kojim ćemo pokriti ono što državni organ nije napravio. Između ostalog argumenat da je ovo neosmišljen zakon jeste i činjenica što kad bi se ovaj zakon prihvatio u Hrvatskom saboru, na sljedeće izbore ne bi mogla izaći ni jedna stranka koja nema 4 tisuće 999 plus predsjednika, ali bi mogla izaći svaka nezavisna lista sa 100 potpisa. 100 potpisa iziđe na izbore. E ali ako hoćete imati markicu stranke, onda je 4 tisuće 999 plus predsjednik. A ima u Hrvatskoj regionalnih stranaka o kojima smo nešto govorili, ali ima i lokalnih stranaka, stranaka osnovanih u malim gradovima, općinama, krajevima, postoji u Karlovcu karlovačka stranka, osnovali su ju dečki, ima ih 20-tak, 50, ne znam koliko ima, potpisa su skupili i oni redovito izlaze na lokalne izbore. Koji puta prođu, koji puta ne prođu prag. Ali to je njihovo pravo da se politički kako organiziraju. Nemojmo im to pravo definitivno onemogućavati, jer je nemoguće, mislim da ni HDZ nema u Karlovcu 5 tisuća članova, ne znam, ali definitivno nitko drugi nema. Nemojmo ljudima onemogućavati to njihovo pa ako hoćete ljudsko pravo, ne samo ustavno pravo. Čuli smo u obrazloženju da je vrijeme za čišćenje, čišćenje političkog prostora. Točno. Politički prostor treba srediti, treba pročistiti, ali samo djelovanjem demokratskih institucija i demokratskih mehanizama Republike Hrvatske. Nikako na taj način da ljudima zabranimo u Parlamentu, u Parlamentu zabranimo da se bave nečim čime se one hoće i žele baviti a što nije nezakonito. Da im zabranimo tako da mora se skupit baš takva hrpa od 5 tisuća ljudi koja je danas a propos toga nemoguća osim za ajd' da kažem za 4 ili 5 stranaka u Hrvatskoj. Hrvatska narodna stranka nije u tom društvu. Mi imamo čak u ponekim županijama više od 5 tisuća članova. Ne radi se o stranci. Radi se o načelu koje se definitivno ne može prihvatiti. Sve u svemu ovaj prijedlog zakona neprihvatljiv je zbog političkih, etičkih a moram reći i estetskih razloga. To nemre pro' ljudi. **Šeks, Vladimir 18 i 25 isteklo je vrijeme za prijavu u raspravi u trajanju od 10 minuta. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Pero Kovačević. totalitaran i nesuvisan. Pa znate li vi iz iskustva zemalja Europske unije, znate li recimo da u Norveškoj traže 15 tisuća? Pa kakvu vi demokraciju podrazumijevate? …/Govornik se ne razumije./… demokratski kada imaju takva rješenja zakonska, kad rješavaju pitanje političkog djelovanja kod sebe. Pa nemojte govoriti svašta. I nemojte govoriti da je nama HDZ dao prijedlog pa da mi idemo s time. Pa ne idemo mi kao vi u Ured Predsjednika po svoje mišljenje. Mi imamo svoje mišljenje sami. Dobro. Državni tajnik Antun Palarić. Izvolite! Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici! Pa, ja sam se javio da demantiram više puta ponovljene tvrdnje da Središnji državni ured ne radi na zakonit način u pogledu vođenja Registra političkih stranaka. To oštro odbijam. Registar političkih stranaka vodi se do zadnje crte po zakonu koji je na snazi. To je jedan od najozbiljnijih poslova koje radi ured. Osobno vodim računa da se ti poslovi uredno obavljaju, što se tiče registracije, što se tiče promjena u Registru, jer to ima strahovite posljedice za politički život zemlje. I moram vas izvijestiti da smo veliki broj stranaka koje su bile registrirane brisali iz Registra kad su se ispunili uvjeti za njihovo brisanje. I nije problem okupiti skupštinu sa 100 ljudi, velika većina koje su sada registrirane stranke to uredno rade, a mi pazimo da kada nastupi vrijeme, kada nisu zasjedali, kada nisu ispunili svoju zakonsku obavezu, onda brišemo iz Registra. Inače, Registar političkih stranaka je javan. On se nalazi na našoj web. stranici. Svatko može provjeriti što se tamo nalazi upisano kao i mnogi drugi registri koje vodimo. I to je jedan od doprinosa transparentnosti rada tijela državne uprave. Dakle, još jedanput odbijam insinuacije da mi ne radimo po zakonu i da ne primjenjujemo zakon u dijelu kada treba brisati političku stranku koja nije održala skupštinu dvostruko duže nego što je to potrebno, predviđeno Statutom dakle, sukladno zakonu. Hvala lijepo. Klub HSU-a, poštovani zastupnik Dragutin Pukleš. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici! Klub Hrvatske stranke umirovljenika neće podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o političkim strankama iz nekoliko jako jednostavnih razloga. već sama riječ kako smo mi usvojili višestranačje kao sustav, sama riječ višestranačje po sebi sve govori. Da postoji više stranaka. Pa ne možemo prihvatiti teze koje se ponekad čuju, pa ne samo ponekad nego i često da je Hrvatskoj dovoljno 4 ili 5 ili 6 stranaka i da su ostali nepotrebni. To jednostavno se ne može prihvatiti. Dalje, držimo da uopće nije bitno koliko neka stranka broji članova nego koliko dobije glasova, bilo na lokalnim izborima bilo na parlamentarnim izborima. Mislim da je to smisao postojanja svake stranke. Pa prema tome, to treba cijeniti. Dalje, ovdje se kaže upis u roku od 6 mjeseci itd. Mislim kad bi se to i prihvatilo gledajte, stvoriti jednu stranku to se ne može učiniti preko noći. Od postojanja ideje njenog opredmećivanja, ustrojstva, izrade programa, marketinške obrade programa itd., treba proći puno vremena da bi se jedna stranka uspostavila. Prema tome, jednostavno neke stvari u ovom prijedlogu ne mogu prolaziti. Dalje, pitanje popisa koji se dostavlja kao dokaz. Pa molim vas tko će garantirati da je taj popis istinit? Tko će to garantirati? A možemo mi imati i popis i imena i pristupnice ali tko će provjeriti da li su svi ti članovi platili članarinu? Jer ako nisi platio članarinu, onda nisi član. Dalje, šta je sa postojećim strankama koje ili bilo koje da nikog ne izdvajamo, koje u tijeku recimo djelovanja ovakvog zakona izgube ovaj broj članstva? Tko će to pratiti i šta s njima učiniti? Prema tome, naše je stajalište da je ovaj zakon neprihvatljiv i da on znači korak nazad za višestranačje. Odmah da dodam da Hrvatska stranka umirovljenika nema problema sa primjenom ovog zakona, jer broj članova u našoj stranci daleko premašuje ovaj minimum ovdje. Ali držimo se ipak nekih principa za koje smatramo da trebamo ovdje kazati naš stav. I nećemo prihvatiti ovaj zakon. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a, poštovani zastupnik Ante Markov. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege! Za nas u klubu HSS-a rasprava o Zakonu o političkim strankama je bitna rasprava. Tema koja je po nama trebala biti ozbiljno, kad kažem ozbiljno onda mislim u nešto drukčijem ambijentu nego što je to danas, ne ulazeći u ovom momentu u meritum ovoga prijedloga kluba HSP-a raspravljena možda i na raznim razinama ali naravno ta rasprava je trebala se održati ovdje u hrvatskom Parlamentu. Zašto? Pa kakva su iskustva Hrvatske od osamosteljenja do danas? Da li je u tom vremenu iz dosadašnjih iskustava odnosa koji vladaju na hrvatskoj političkoj sceni, koncentracije političkih stranaka, činjenice da ih ima preko 100. Da li je iz toga prirodno, razumno, demokratski iščitati probleme koji se u svakom demokratskom društvu prilagođavaju novom vremenu i zahtjevima koji stoje tom vremenu. Demokracija se kao i znanje, istraživanje pa gotovo svaka, kao svaka druga ljudska i društvena disciplina razvijala, prilagođavala i širila. Naravno ona je osjetljiva. Ona je silno osjetljiva, zato ima izuzetno jake instrumente i institucije koje trebaju podupirati stabilnosti svakog demokratskog sustava. činjenice koje u Hrvatskoj govore da je nužno napraviti i u ovom dijelu određene demokratske iskorake su vrlo jasne. Ja neću kazati da je broj političkih stranaka preveliki ili premali. Ja neću kazati jer držim da je to jedan demokratski iskorak da nezavisne liste smetaju ovome ili onome. Da se naprosto to možda nekad i ne svidi bilo kojoj političkoj stranci to je činjenica. Ali mislim da to ne treba zabrinjavati. Ovdje ću ja govoriti o onome što treba zabrinjavati i što zabrinjava i u ozbiljnim raspravama u Europskom parlamentu. O tome je gotovo 10 puta vođena rasprava. A rasprava se vodila o tome kakav je odnos danas na europskom, političkom tržištu između partikularne i predstavničke demokracije. Koja stoji bolje? Da li ona partikularna ili ova predstavnička? Kad govorim na predstavničku mislim na parlamentarnu demokraciju koja ima svoja točno propisana politička djelovanja u okviru političkih stranaka. Ili većinski oblik prihvaćenog oblika demokracije u Europi. Nažalost partikularna demokracija u posljednje vrijeme i kod nas zauzima vrlo snažno mjesto. Naravno nju je teško razlikovati. Ona se grupira jednako u u okrilju pojedinih stranaka, ali i nalazi nove oblike koje u naravi ugrožavaju predstavničku demokraciju. Predstavničku demokraciju kao pravo naroda i građanina. Prema tome opasnosti koje postoje u svakom demokratskom društvu mogu dovesti do raznih oblika koje su sve samo ne demokratske. Ili još bolje ću reći. Sve su samo ne one koje su u interesima građana našeg hrvatskog društva. Da li je moguće dobar odnos partikularne i predstavničke demokracije imati? Mi smo u Hrvatskoj dozvolili potpunu širinu političkog djelovanja. Naš Ustav je potpuno liberalan u tom smislu. On nema ograničenja. No bilo bi sada demagoški da ja kažem da mi u Klubu HSS-a ne smatramo da bi određena ograničenja trebala postojati. Da bi trebala branili građani od demokracije nego da se zaštite građani od onih koji im kroz demokraciju žele donijeti nešto što oni ne žele. Prema tome ograničenja koja je moguće u skladu sa dobrom demokratskom praksom uvesti u Zakon o političkim strankama su u svakom slučaju dobro došla. Ne mislim ja da one trebaju očistiti prostor ovima ili onima. Da trebaju riješiti ljevicu ili desnicu. One su naravno dobrodošle da bi ujednačile ukupni politički prostor, političkog djelovanja u Hrvatskoj. Naime kad govorimo da je u Hrvatskoj potpuno liberalno osnivanje političkih stranaka ja moram kazati da ne samo da je liberalno nego je i nedopustivo. Nedopustivo je osnivanje i registracija određenih političkih stranaka koji se kose sa postojećim Zakonom o političkim strankama. A ja ću vam reći koje su to stranke? Pa oko HSS-a je gotovo svatko u jednoj županiji osnovao svoju stranku. Svaka se nazivala Hrvatska seljačka radnička, Hrvatska seljačka narodna, Hrvatska seljačka Stjepana Radića, Hrvatska, svatko kome je palo na pamet, svatko je osnovao svoju seljačku stranku. Sa kojim ciljem? Da oplemeni demokraciju i liberalne napretke hrvatskog društva da ne bi možda zatvorio prostor političkog djelovanja dvojice, trojice neću reći kakvih osoba. Je li za to postoji sloboda političkog djelovanja? Da li oni koji su govorili da ne treba ograničenje misle da ne treba i kod ovoga koji se izravno krši članak 11. stavak 1. Prema tome mi jesmo za ozbiljno preispitivanje Zakona o političkim strankama. Mi jesmo za ozbiljnu raspravu koja u ničemu ne smije povrijediti razinu demokracije koju imamo. Ali ne smije ni potreba društva biti na neki način izolirana i stavljena u drugi plan da se tobože ne bi naštetilo nekome kome se u naravi ne može naštetiti. Jer ako netko 5 mandata za redom pokuša ući u Hrvatski parlament, u Gradsko vijeće i nikad mu to ne polazi za rukom onda da li on ima i legitimitet političkog djelovanja? Da li taj legitimitet može poticati od 10 članova ili 50 članova koji se okupljaju na svakodnevnim marendama? Naravno da ne može. Legitimitet daju građani, isključivo građani. Članovi stranke su dokaz da se taj legitimitet može ispoštivati. HSS se naravno ne boji limita gornjeg. Što se tiče nas limit može biti kakav god bilo tko od vas misli. Ali da treba promjene i da treba uočene poteškoće koje zaustavljaju realnu predstavničku demokraciju u Republici Hrvatskoj da treba dovesti u svezu sa potrebama ovoga društva i sa građanima to je normalno. Naravno kada se odlučimo na neki drugi oblik načina na koji ćemo sjediti u ovim klupama i kada kažemo da se zastupnici biraju pojedinačno i direktno onda ćemo imati gospodo neka nova pravila igre. Onda ćemo predstavničku demokraciju zamijeniti jednim drugim oblikom predstavničke demokracije. Ali sada mi takav instrument, institut nemamo. Prema tome ja nisam za ismijavanje i nisam za davanje ocjena koje mogu povrijediti ozbiljnost prije svega našeg posla zastupničkog, a ni ozbiljnost ovog prijedloga o kojem raspravljamo. Mislim da o ovom treba apsolutno postići političko suglasje. Mislim da postoje razlozi koji mogu pomiriti sva stajališta, pod uvjetom da ona silna emocija napusti govornike za vrijeme njihova izlaganja i da se uistinu trebamo pozabaviti ovim aspektom. Slažem se i to da je izborna godina nije najbolje vrijeme kad treba mijenjati pravila igre. Slažem se apsolutno. Ali mislim da je dobro da se ova tema otvori. Dobro je da se o njoj povede čim šira javna rasprava i da se upravo kroz javnu raspravu sve one manjkavosti kojih ima, kojih ima da se evidentiraju i da se poprave. A da se one institucije koje poznaju neka društva koja su demokratski savršenija od nas ali ta društva koja su savršenija od nas imaju i svoje savršene probleme. Jer lopta je uvijek okrugla kako kažu nogometaši. Tko je zna uštopati onda je gol. Tko ne zna on ne daje gol. Uvijek je sve u svemu jednostavno. Tako i u politici. Prema tome mi držimo da uistinu da je o ovoj temi nužno provesti jednu ozbiljnu objektivnu javnu raspravu da je o ovoj temi nužno postići jednu političku suglasnost. Ja sam siguran da kolege iz kluba HSP-a nisu imale namjeru da bilo koje političke stranke koje djeluju u ovom Parlamentu budu osakačene ovim prijedlogom. A evo, mi u klubu HSS-a dajemo prijedlog da se otvori jedna rasprava i da se izađe sa jednim kompletnim Zakonom o političkim strankama koji bi trebao uistinu vrednovati i ove nepravilnosti koje se na manipulativnoj i spekulantskoj osnovi događaju i kroz članak 11. i kroz neki drugi članak i da se naravno donese jedan zakon koji će biti u interesu hrvatskim građanima ali koji će osiguravati ravnomjerni razvoj hrvatske kao ozbiljne političke i gospodarske zemlje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite.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 politički život u našoj državi uredi na moderniji način. No zbog očito prevelike želje da se on uredi dogodile su se određene nomotehničke netočnosti, nepreciznosti, a naravno ne mogu toliki stručnjaci biti u predlagatelja koliko i kako dobrih ima u našem Središnjem državnom uredu. Svakako da broj političkih stranaka koje je u Republici Hrvatskoj treba reducirati na način upravo prema broju osnivatelja, osnivatelja, prema broju onih koji se žele uključiti u politički život i dijeliti upravo odgovornost za vlastiti razvitak i napredak. Koliko ozbiljan je prijedlog potvrđuje i hrvatska Vlada sa svojim amandmanima, sa svojim prijedlozima, a također i Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice što bi trebalo stvoriti jedan dobar konačni prijedlog koji bi prihvatila ovaj put doista većina u Saboru bez obzira na trenutačan odnos snaga jer treba težiti boljitku hrvatskih zakona i propisa, iskoristiti znanje sviju koji smatraju odgovornim sebe za vlastiti razvitak. Potrebno je također reći da je sadašnji broj političkih stranaka prevelik. Ne zbog toga što bi mi trebali nešto zabranjivati. Ali događa se jednostavno da zbog te umoženosti političkih stranaka nema nikakvog ozbiljnog političkog napretka i želje za gospodarskim razvitkom već samo osnivanje novih stranaka jest rezultat što neki od njih nisu mogli biti predsjednici u vlastitim strankama pa su zaveli određeni broj ljudi i osnovali nove stranke. Vjerujem da će predlagatelj prihvatiti amandmane Vlade i amandmane Hrvatske demokratske zajednice te će biti konačni prijedlog doista onaj koji se može primjenjivati upravo ovako kako kaže. Hvala i državnom, Središnjem državnom uredu jer zapravo i ovo pokazuje koliko nam fali još jedno ministarstvo koje će se baviti razvojem državne uprave, lokalne i područne samouprave temeljeći tu našu budućnost upravo na statutima dalmatinskih, prvenstveno dalmatinskih gradova koji su vrlo precizno uređivali odnose prema središnjim tijelima, između sebe, ča sa kaznenim odredbama koje su se sve primjenjivale. Zbog toga vjerujem da će to biti jedan dodatni napor u našem idućem mandatu. Hvala. Hvala. I završni osvrt, u ime predlagatelja kluba HSP-a, poštovani zastupnik Anto Đapić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo za kraj sam želio prije svega zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi. Što samo pokazuje da je bilo i više nego potrebito otvoriti raspravu i o stranačkom sustavu u Hrvatskoj i o načinu registracija političkih stranaka, njihovu djelovanju i funkcioniranju. Zaista mi je žao u ime kluba HSP-a i HSP-a kao stranke što su neki kolege i neke političke stranke prepoznale u ovom našem prijedlogu zakona koji je konačno prošao prvo čitanje dobio potporu Hrvatskog sabora za drugo čitanje da se pripremi konačni prijedlog zakona, da je prema ocjenama nekolicine kolega mahom iz oporbenih stranaka, što me je još više iznenadilo da je prijedlog zakona totalitaran, nedemokratski i opasan. Te su riječi dominirale u stavovima, izjavama pojedinih predstavnika klubova što je zaista posve neprihvatljivo neovisno hoće li zakon biti prihvaćen ili ne i ja u ime Stranke prava apsolutno odbacujem sve ove kvalifikacije koje su išle u pravcu totalitarističkog, nedemokratskog i opasnog, jer mislim da je upravo i takav pristup rasprava u Hrvatskom saboru da je on u biti totalitaran, da je on isključiv, da je on nedemokratski i da je on opasan. Dakle ja ne bih želio da to bude razgovor gluhih. Dakle na nekoliko ponovljenih objeda i kvalifikacija da je ovakav prijedlog zakona nedemokratski u ime našeg kluba je ustajao kolega Kovačević i ne znam koliko puta ponovio da je ovo praksa koja vrijedi gotovo u svim zemljama članicama Europske unije i ne samo u njima. I da u svakoj od stranaka, u svakoj od tih država postoje određeni parametri, neka mjerila kako i na koji način se politička stranka može osnovati. Mi danas imamo ta mjerila, ona govore da bi se za registraciju stranke potrebno imati ako se ne varam 100 članova. Dakle mi smo samo željeli temeljem višegodišnjeg iskustva kojeg smo imali kao stranka i ne samo mi kao stranka, ja vjerujem i većina i vas kao stranaka, da se pooštre uvjeti za ustroj, formiranje i osnutak političke stranke. Ovdje je kolega Markov spominjao nešto oko, situaciju koju je imao HSS, slično možemo govoriti mi u HSP-u naravno, ali nije to bio live motiv onoga zbog čega smo mi krenuli u ovaj projekat koji mi nismo gurali zato što je izborna godina. Mi smo već par pokušaja imali sa ovom inicijativom i mislim da je ona prvi puta i predana u rujnu prošle godine, dakle nije bilo to motivirano izborima, a ponajmanje je bilo motivirano u tome da bi neke parlamentarne stranke dovodili u neugodnu pozivaju, čak dapače nakon što je Vlada dala prijedlog amandmana za 5 tisuća potrebitih članova za za upis u registar političkih stranaka, mi smo zaista smatrali da je to jedan broj članova koji svaka parlamentarna stranka u ovom Hrvatskom saboru može uz netko uz malo veće, netko uz malo manje tehničke napore može realizirati i bez problema u skladu sa ovim prijedlogom zakona napraviti ja bih rekao možda nije izbor, čišćenje političke scene, ali neku vrstu njene stabilizacije i nedočekivanja novih parlamentarnih izbora u jednom zaista opet lakrdijaškom okruženju barem kada se bude pratio rad političkih stranaka izborne promidžbe. Dakle mi od izbora do izbora parlamentarnih dobro znamo što nas i sljedeći puta očekuje. Dakle sami sebi se znamo ja bih rekao i podrugivati i ismijavati pa tko će ustvari stvarno gledati cirkus koji imamo na Hrvatskoj televiziji gdje je 100 stranaka u izborima, gdje zaista tada nema mogućnosti da se u ozbiljnoj političkoj utakmici ne znam sučelimo mi kao integralna politička stranka sa nekom regionalnom strankom u Hrvatskoj, iznijeti ne znam oni svoje argumente, mi svoje argumente ili gdje bi se mogle vidjeti te razlike pa maltene možda čak u nijansama između stranaka koje objektivno određuju političku scenu Hrvatske. Dakle ni najmanja namjera nama nije bila dovoditi u neugodnu poziciju bilo koju parlamentarnu stranku u Hrvatskoj, jer smo mi smatrali da zaista i manje regionalne stranke, uvjetno rečeno manje, to su jake stranke na svojim područjima. Ja znam da je PGS vrlo jaka stranka u VIII. izbornoj jedinici, kao što znamo kolika je snaga IDS-a ili HDSSB-a u Slavoniji. Prema tome držim da sve su to stranke koje bi mogle pripomoći na zajedničkom jednom projektu konsenzusom da se uvede zaista malo reda u ovom. To ništa nije nedemokratski, to ništa nije totalitarno i to ništa nije opasno. Opasno je samo za one koji doživljavaju zaista našu politiku kao lakrdijašku i sam takav naš odnos prema formiranju političke stranke daje za pravo svima onima koji gledaju sa odiozom jednom prema političkim strankama u Hrvatskoj. Jer ako se mi sami ne potrudimo, mi koji predstavljamo gotovo ja bih rekao preko 90% biračkog tijela u hrvatskom društvu, dakle mi koji smo predstavnici ovdje u hrvatskom Parlamentu onda se ne treba niti čuditi što smo nerijetko i mi kao … političke stranke na udaru i kada je to možda opravdano, a u velikom broju slučajeva je i neopravdano. Ja moram kazati da u dosadašnjim kontaktima, razgovorima u posljednjih godinu dana, neću govoriti o imenima, vidim da stvari ne idu u dobrom pravcu oko ovog zakona, razgovarao sam i sa čelnicima i SDP-a oko ovoga bio i sa čelnicima i HDZ-a, pa ni IDS nije bio isključiv oko ovoga prijedloga zakona. Znate nije to baš tako izgledalo kako to se danas čini oko ovoga i HSS je konačno i danas na neki način govorio o potrebi da se ovdje nešto proba napraviti. Prema tome dijagnoza je zaista točno utvrđena i mislim da nitko objektivan ne može to pobiti. Ali upravo ulazak ovog zakona u drugo čitanje bio prilika da u dobroj vjeri i u dobroj atmosferi vidimo je li se još može što napraviti, popraviti i da nešto na ovom polju ustroja političkog sustava u Hrvatskoj nešto napravimo. Prema tome nije nam zaista potrebna retorika priče o totalitarizmu, o demokraciji, o opasnosti, povlačenju nekih izjava ne znam i o mjerenjima kukuruza itd. Znate kolega Ivaniš o mjerenjima kukuruza to je potpuna izmišljotina jedna. To se pripisuje ja to moram kazati, zato što se to svako malo se zna pojavit, to je jedna izmišljotina koja govori da sam ja nekad negdje rekao da sam mjerio kukuruze u Slavoniji. To nikad nije točno bilo, ali to se uvriježilo kao notorna činjenica koja nema veze ni sa čim ili ne znam ako se mimohod udruge HOS-a u Rijeci se na takav način tumačio, onda se to može tako gledati. Ali Hrvatska stranka prava je demokratska politička stranka koja svoj politički prostor i svoje ideje, inicijative prije svega afirmira u Hrvatskom saboru sa velikim brojem zakona koje smo predlagali i nama zaista u zadnjoj pameti je bilo kakve primisli ove koje su nam se ovdje danas lijepile, kvalifikacije koje zaista nemaju veze sa onim kakva je bila intencija našeg zakona. činjenica da je i zakon ušao u drugo čitanje i da je Vlada imala neke svoje amandmane, govori o potrebi reguliranja ove materije. Tisuću razloga možemo navesti zbog čega bi trebalo to napraviti, ali vrlo je malo razloga zbog kojih bi se zakon a priori ovako odbijao. Ako ima i pravnih propusta, nomotehničkih, o tome se sve da raspraviti. Ako ima nekih ako je broj previsoki članova i o tome se da raspraviti. Ali sama ideja o tome da bi trebali sa 108 stranaka probati napraviti jednu situaciju da stranke koje su uspijevale kao što ste i vi već godinama u hrvatskom Parlamentu ili netko drugi da se to na neki način stabilizira i da možemo se stvarno izbornoj kampanji sutra posvetiti međusobnoj žestokoj utakmici, kažem i vas regionalaca i nas integralista ako se tako to može nazvat. Onda je zaista potrebno i tu izbornu kampanju kada dođe očistiti pod navodnicima očistiti od svega onoga što otežava takvu vrstu komunikacije i otežava i vama i nama da argumentima polemiziramo o hrvatskoj budućnosti za koju vjerujem svi da u ovom Parlamentu želju da ona bude bolja, prosperitetnija nego što je danas. Svi smo na istom zadatku ja bih rekao. Svatko sa svojih nekih ideoloških, stranačkih pozicija. Ali ne bi bilo dobro da se u perspektivi lijepi ono što mi nismo nikad rekli. Ovdje se govori da smo mi podcjenjivali u posljednje vrijeme neke političke stranke. Nikad. Ja nisam nikad ni u jednoj izjavi nit ne znam da je netko od mojih suradnika, dužnosnika govorio o ovom zakonu na način da bismo bilo koju političku stranku u Hrvatskom saboru diskreditirali ili da bismo je i ponizili. Konačno ja sam u koaliciji u Osijeku i županiji i gradu sa regionalnom strankom. I to pokazuje da se na takav način može funkcionirati. I nema razloga da se ovakav jedan projekat koji smo mi predložili tretira na način na koji je danas ovdje bilo izrečeno od nekih kolega na način koji mi kao stranka konačno ne zaslužujemo. I mi kao klub koji smo ovo predložili u zakonski, uredno i saborskoj proceduri, predložili smo zakon koji može i ne mora proći ali nakon 17 godina izgradnje hrvatske demokracije i onog što je Hrvatska stranka prava radila u saborskim aktivnostima, govoriti o tome da bi ovaj zakon imao totalitarne nasluhe, nedemokratske, a onda u tim izvlačenjima nekih konkluzija doć' čak u neke situacije posve posve neprimjerene, uopće u trenutku u kome hrvatska država danas živi, u kojem Hrvatska stranka prava djeluje, mislim da nije niti fer niti korektno. Konačno zakon vjerojatno očito neće niti proć' u obliku kako smo ga mi predložili. Sve ću nas podsjetiti kad opet počme izborna kampanja i kad opet budemo imali ono što imam. Ali ću se još jedanput vratiti zaista i na ono što su kolege iz HSS-a govorile, činjenica jest da su i HSS i HSP bili godinama i žrtve neprovođenja Zakona o političkim strankama, upravo članka 11. u kome je se za razno-razne potrebe međustranačkih obračuna i svega ostalog se, i ne mogu bit kategoričan i reći suprotno zakonu, ali upitno zakonski su se registrirale stranke gotovo identičnog nazivlja, sličnog HSP-u ili HSS-u, što je također jedan nedemokratski oblik političkog djelovanja. To je nedemokratski. Ja ću spomenut ali evo, mislim da ne bi ispalo da mi zbog toga donosimo, mi smo imali veliku političku borbu sa gospodinom … /Govornik se ne razumije./… Paragom koju smo dobili. Političku i pravnu bitku. ne razumije./… postupka na Upravnom i u doba vladavine i koalicijske vlasti ljevice i u doba vlasti vladavine HDZ-a, dobili smo oba spora. Neću ni govoriti kako smo na izborima to afirmirali i dokazali. je registrirana stranka koja nosi naziv HSP 1861. godina. To je isti naziv stranke. Recite je li to korektno, je li to demokratski? Zasigurno da nije. Ali kažem, nije nam to bio motiv. Motiv je zaista bio istinski, iskren da se stabilizira politička scena u Hrvatskoj. Mislimo da nakon 17 godina izgradnje hrvatske demokracije, da je hrvatsko društvo i hrvatska politička scena zrela za ovakav jedan iskorak. A ne da se ovo tretira kao neki nedemokratski. A ako je procjena da većine u Parlamentu da treba ostati kao što je i do sada, Bože moj, tu su ruke, glasovat će se o tome i mi ćemo se sukladno sa tome i ponašati. Samo bi apelirao na to da inicijative koje smo mi dosada u Hrvatskom saboru davali, nikad niti jedna nije bila niti totalitarna niti nedemokratska a ponajmanje je bila opasna. A ja sam uvjerenja da smo prihvatili ovakav prijedlog zakona da bi to u konačnici jako dobro došlo i za regionalne stranke i za sve ostale parlamentarne stranke koje se u ovih 17 godina od '90. pa na ovamo potvrdile svojim radom i kroz svoje istaknute saborske zastupnike, svoje stranke, svoje programe. I nisam zaista vidio razlog zbog čega bi se danas, večeras na ovakav način obrušilo na ovaj zakon. Što se tiče amandmana koji su pridonešeni, dakle radni amandmani su nama prihvatljivi. Međutim, ovaj amandman Hrvatske demokratske zajednice na neki način aktivizira čitavu situaciju. Ja i to mogu razumjeti da je i to isto dio bio i i političkih odnosa koje danas vrijede i vladajućoj koaliciji i potrebama političkih partnera koji su sličnog stava, koji su ovdje bili izneseni sa ove strane političke scene, pa i to možemo razumjeti. Ali ja bih ipak volio da i gospodin državni tajnik također kao predstavnik hrvatske Vlade ovdje iznese i svoj stav odnosno u ime Vlade iznese stav kako gledaju na ovaj Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o političkim strankama. Hvala lijepa.

Ne, ne postoji u većini zemalja u Europi ono što je bitno, najosnovnije za registraciju političkih stranaka dakle, za upisivanje u Sudski registar potrebno je priložiti zapisnik sa osnivačke skupštine, program, Statut i odluku o osnivanju. Po nekim dakle, u većini država nema čak niti broja potrebnih limitiranih osnivača. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I poštovani zastupnik Ivaniš. Izvolite! Hvala gospodine predsjedniče. Ja ću pokušat brzo govorit jer bih htio ispraviti nekoliko krivih navoda. Teza odnosno tvrdnja gospodina Đapića da su bili sigurni u to da će sve parlamentarne stranke u stvari to podržati jer će njima pomoći, ne može biti točna. Mi danas nismo raspravljali o parlamentarnim strankama. Raspravljali smo o svim strankama u Hrvatskoj i ovo nije bila rasprava koja se ticala nas, 10, 11 stranaka koje smo nas u Parlamentu, nego nas svih 108. Druga teza kako je drugo čitanje bilo prilika da se u dobroj vjeri popravi što se popraviti da, da je to s vaše strane bilo. To nije točno. Onda biste prihvatili činjenicu da je 24. siječnja u "Vjesniku" predsjednik Sabora koji je usput i ugledni pravnik jasno rekao da u Hrvatskoj ne može biti retrogradnih primjena. Ja imam to u originalu ovdje i mogu vam dati. Da ste bili u dobroj vjeri, razmotrili biste to i po hijerarhiji Sabora i po hijerarhiji u pravu.

Gospodin Đapić vas uopće u raspravi nije spominjao. Niti riječi da je rekao vas u raspravi. I što ispravlja? A dajmo predsjedniče, vodimo, držimo se Poslovnika. Nije spomenut ali je, to je u obrazloženju bilo kao što je u svakom obrazloženju ispravka netočnog navoda postoji uvijek jedan dodatak kao što postoji ovdje. … Da. Zaključujem raspravu. Nastavak sutra sa, ako budu ostvarene pretpostavke, a to znači da se sutra Odbor za informatizaciju i medije sastane u 9 sati i raspravi točke 6. 6. i 7. a to je imenovanje članova Upravnog vijeća HINA-e onda ćemo početi sa tom točkom u 9.30. Ako pak Odbor ne završi rad do 9.30 onda ćemo početi sa točkom 11. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovnom školstvu predlagatelja Željka Pavlica. Molim? Ne razumijem. A što je s ministrom Vukelićem?